Poštovane kolegice i kolege dobro jutro. Prije nego što prijeđemo na slobodni govor samo bih zamolio da sukladno prijedlogu Odbora za zakonodavstvo, Odbora za financije i državni proračun koji su predložili temeljem članka 247. Poslovnika Hrvatskog sabora

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Općeg poreznog zakona, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o posebnom porezu na motorna vozila i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića. Predlagatelj je Vlada na temelju čl. 85. Ustava i Nikola (MOST)** Imao bih pitanje oko ove, ne znam jeli bila dopuna dnevnog reda? … /Upadica Predsjednik: Ne./ … A oko ovog prijedloga kolege Bulja da se glasuje o zaključku iznajmljivanju sabornice,

idemo sad dalje sa radom. Poštovane zastupnice i zastupnici, Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun, predložili su temeljem čl. 247. Poslovnika Hrvatskog sabora da provedemo objedinjenu raspravu o slijedećih 9 točaka, plenarna sjednica to je i potvrdila, pa ćemo provesti objedinjenu raspravu o ovim točkama. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreznu na dodanu vrijednost, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Općeg poreznog zakona, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o posebnom porezu na motorna vozila i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića. Predlagatelj je Vlada na temelju čl. 85. Ustava i čl. 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovim točkama dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona a budući da smo objedinili raspravu, predlažem da klubovi mogu govoriti do 20 minuta. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun. Sada bih molio predstavnika da da dodatno obrazloženje, s nama je poštovani potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić. Potpredsjedniče, izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane dame i gospodo zastupnice i zastupnici. Evo zadovoljstvo mi je ponovno stati ispred vas i predstaviti prijedloge kao što je predsjednik Sabora i naveo 9 zakona ovoga četvrtog kruga jedne jedinstvene porezne reforme koja je ja bih rekao, već po ustaljenom principu još od 2016. g. kada smo krenuli u ovaj dosta opsežan posao i reformu, i ove godine zapravo prošla nekoliko faza prije no što je došla evo na prvo čitanje u Hrvatski sabor. Što se tiče ovih 9 zakona, dakle 26. srpnja 2019. su na stranicama Ministarstva financija Vlade RH objavljene prezentacije do tada učinjenoga a isto tako i prijedlozi izmjena kojima idemo pred hrvatsku javnost odnosno sada pred vas, Hrvatski sabor. Objavljeno je i obavljeno je i e-savjetovanje po obrascima prethodne procjene za paket poreznih zakona, ukupno u tom trenutku 33 komentara a između 17. rujna i 16. listopada, obavljeno je i e-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kada je zaprimljeno 382 komentara. Ta 382 komentara, malo ću kasnije kada naravno bude objašnjavao pojedinačno svaki od zakona, ali možemo i pretpostaviti da je bilo zapravo najveći dio njih upravo na one stožerne, integralne zakone ovoga 4. kruga poreznog rasterećenja u okviru porezne reforme a to su PDV i porez na dohodak i Opći porezni zakon. Ja ću krenuti od poreza na dobit. Porez na dobit nakon onih izmjena koje su uslijedile poglavito sa 1.1.2017. g., predlažemo daljnje korekcije u samom sustavu oporezivanja dobiti koje prije svega idu dodatno in favorem, dakle u korist malih i srednjih poduzetnika. Vi se sjećate, to smo vrlo jasno i otvoreno rekli u ovom Visokom domu, kada smo i prve izmjene poreznog sustava radili, da smo svjesni da na ovaj način idemo od jedne stope prema dvije stope, dakle da smo svjesni određenih nesavršenosti takve mjere međutim u isto vrijeme, u okviru fiskalnih mogućnosti, ideja je bila da se kroz dodatno snižavanje stopa poreza na dobit za male i srednje poduzetnike, dakle u tom trenutku i još uvijek na snazi, do one koji imaju 3 milijuna kuna prihoda, dodatno smanji stopa i snizi stopa na 12. Sada taj prag za ulazak u stopu od 12% se diže na 7,5 milijuna kuna, sa 3 milijuna na 7,5 čime će biti obuhvaćeno 93% poduzetnika u RH. Dakle, 93% poduzetnika od 1.1. pod uvjetom naravno odnosno uz pretpostavku da Hrvatski sabor odnosno vi izglasate ovaj paket poreznih izmjena će plaćati stopu poreza na dobit od 12%. Brojčano od 136 000 obveznika, to bi značilo da 125 410 subjekata će plaćati ovu stopu poreza na dobit od 12%. Naravno, znamo da onih preostalih 7% u ukupnim poreznim poreznim prihodima i ukupnom kvantumu poreza na dobit, sudjeluju kudikamo više jer tu govorimo i bankama, telekomima, elektroprivredi i da ne nabrajam sada dalje. Što se tiče poreza na dobit, naravno vezano uz ovu mjeru, usko je vezano ono što već implementirali u porezni sustav a to je da porezni obveznici mogu optirati i da mogu pristupiti tzv. novčanom načelu obračuna poreza na dobit, opet jedna mjera koja je važna poglavito za male i srednje koji igrom slučaja obzirom na određene okolnosti recimo ne uspiju naplatiti na vrijeme svoju fakturu koju su izdali nekom od svojih kupaca. Da mu se tu ne bi stvarala porezna obveza poreza na dobit, mi smo otvorili mogućnost da oni onda mogu optirati i jednostavno primijeniti tzv. keš načelo ili načelo gotovinsko. Oni koji su do sada, na današnji dan odnosno sa stanjem na 31.10. odlučili se za takav princip, njih u sustavu imamo 1183, u skladu, van ili ispod očekivanja to nije neka mjera koja je sada nešto što mi smo sad stvorili neko očekivanje i dal smo ga ispunili ili ne, to je jednostavno opcija koju obveznici poreza na dobit imaju kao takvu. Također imamo i usklađenje i sa europskim zakonodavstvom, usklađenje naravno i s drugim propisima, a od ostalih spomenuo bih mjeru koja se tiče skraćivanja roka za podnošenje prijave poreza na dobit kod stečajnog postupka i statusnih promjena 30 dana, kod prestanka rada, likvidacije, prestanka poslovanja na 8 dana, propisuje se obveza najave određenih radnji koje vode prestanku poslovanja, premještanju u inozemstvu ili u slučaju statusnih promjena 30 dana prije kretanja uz dostavu podataka o poreznom savjetniku ukoliko je uključen u taj postupak, dakle ti rokovi naravno da sa ove strane također idemo više u korist poreznih obveznika. Što se tiče sustava poreza na dobit, dakle ključne promijene u ovom paketu zakona s jedne strane u odnosu na ono što je ovaj visoki dom već izglasao, od toga se, dakle ta se mjera miče iz zakona, dakle ostaje opća stopa poreza na dodanu vrijednost 25%. Međutim, proširuje se obuhvat primjene stope od 13% i to za pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskih objekata prema posebnom propisu. Ja ću odma ovdje pojasniti malo detaljnije što to znači u i izvan i jela i slastica, dakle da sažmem sve ono što će bit između ostalog i još dodatno i precizirao na nekim podzakonskim aktima, al praktički bili vi u ugostiteljskom objektu, tamo naručili hranu, izašli van odnosno jela i slastice, dostavio vam to dostavljač ili koristili uslugu cateringa primjenjuje se jedinstvena stopa od 13%, za razliku od nekih prijašnjih vremena i prijašnjih slučajeva kad je bila razlikovnost između toga da li vi konzumirate ta jela i slastice u ugostiteljskom objektu ili izvan njega, sada smo praktički to sve skupa poravnali, to je zapravo u ovom krugu poreznih izmjena jedna od, u fiskalnom smislu, značajnijih mjera. Također, vezano i za ovu prethodnu porez na dobit, ovih 7,5 milijuna, tu imamo također uskladbu sa sustavom poreza na dodanu vrijednost, usklađivanje i sa Europskom direktivom, a isto tako jedna važna mjera je izjednačavanje primjene oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za isporuke u okviru određenih djelatnosti od javnog interesa kada iste obavljaju osobe na koje nisu prenijete javne ovlasti odnosno primjena oslobođenja neovisno o institucijskom obliku, u prijevodu vi ste danas imali ovisno o tome, ne znam, da li ste osnovali ili recimo da pružate usluge skrbi o starijima i nemoćnima, imali ste razliku u tretmanu da li ste ustanova ili ste možda d.o.o., sada prema ovome tumačenju i prema ovome, u ovoj odredbi koju sam rekao, praktički imat ćete jednaki tretman, dakle izjednačavanje načina oporezivanja istih usluga. Što se tiče poreza na dohodak, tu imamo nešto više izmjena, krenut ću od one možda koja je do sada, a isto tako i u okviru javnog savjetovanja, imala i najveći broj komentara ili među onima sa najvećim brojem komentara, to je kolokvijalno rečeno, mjera za mlade, dakle o čemu se točno konkretno radi. Dakle, za mlade do 25.g. starosti smanjenje porezne obveze poreza na dohodak za 100%, za mlade između 26 i 30.g. smanjenje porezne obveze za 50%, dakle najviše do godišnje porezne obveze od 360.000,00 kn uz naravno učinak smanjenja prihoda kako smo ih već nekoliko puta komunicirali, pa i neki dan kad smo predstavljali prijedlog državnog proračuna za iduću godinu cca. 700 milijuna kuna. Jako važna napomena, temelj nije datum rođenja, nego godina rođenja, u prijevodu iduće godine opet pod pretpostavkom da ovaj visoki dom izglasa paket poreznih izmjena i da oni stupe na snagu sa 1.1.2020.g., dakle svi naši sugrađani i oni koji ostvaruju nekakav dohodak odnosno da su obveznici poreza na dohodak rođeni '95 i kasnije ulaze u prvu mjeru, dakle 100% umanjenje porezne obveze, a oni između '90.g. rođenja i '94. kao godište rođenja ulaze u mjeru umanjenja porezne obveze za 50% i svake slijedeće godine taj se prag pomiče za 1.g. i uvijek imamo vrlo jasno i vrlo transparentno, ja bih rekao ovoga, pomicanje. Ono što je važno također za reći da od samog početka kada smo dizajnirali i kreirali ovu mjeru imali smo jednu dvojbu kako i na koji način to umanjenje staviti u praksu, da li na mjesečnoj razini ili na godišnjoj razini, nakon i komentara koje smo dobili na javnom savjetovanju gdje moram priznati nisu bili samo aktivni porezni obveznici nego isto tako i poslodavci, a poglavito predstavnici računovodstvenih udruga kojima je to između ostalog itekako važan dio, mi smo se odlučili za mjeru i to je ono što je vama ovdje na stolu za godišnji obračun, dakle ako govorimo o mjesečnoj razini, netko može reći koji su argumenti za u korist mjesečnog obračuna, viša neto plaća na mjesečnoj razini, viša osnovica za recimo eventualna bolovanja, kreditnu sposobnost i sl., međutim u isto vrijeme jako puno više administriranja i prilagodbi određenih sustava koji i poslodavcima, a i računovodstvenim djelatnicima može stvarati dodatni trošak. Za razliku od toga, godišnji obračun je kudikamo čišći, jednostavniji, mlada osoba, zaposlenik, jednokratno dobiva taj povrat poreza koji može onda koristiti i može si planirati svoje nekakve odluke a ono što je važno, praktički nema administriranja od strane niti poreznog obveznika, niti njegovog poslodavca, sve će porezna uprava kao što i općenito provodi zadnjih nekoliko godina, proces obračuna poreza na dohodak, dakle po službenoj dužnosti. Po istom onom ustaljenom terminskom planu kada tijekom drugog tromjesečja radi taj obračun, šalje poreznim obveznicima na kućne adrese, porezni obveznici imaju nekakvih mjesec dana za komentare ako je uočena nekakva greška, nelogičnost ili što god i nakon toga ide onaj fizički transfer u smislu povrata poreza koji u pravilu se događa za vrijeme ljetnih mjeseci. Ono što je također važno, dakle kada govorimo o ovoj konkretnoj mjeri, prema podacima kojima raspolažemo u poreznoj upravi, dakle prema analizi svih onih tzv. JOPPD obrazaca, obrazaca jedinstvenog obračuna poreza, prireza i doprinosa, za ukupno od 367 333 radnika koji su po svojoj dobi u ovim kategorijama, ova mjera bi se odnosila na one naravno koji jesu u škarama poreza na dohodak, dakle netko tko obzirom na visinu svoje bruto plaće a onda u isto vrijeme obzirom na visinu njihovog osnovnog osobnog odbitka i eventualnog uvećanja za uzdržavane članove, nije u škarama poreza na dohodak, naravno da oda ova mjera ne može imati efekt pod pretpostavkom iskoristiti ću ponovno i apeliram naravno i na sve vas kao saborske zastupnike, da jednim zajedničkim snagama djelujemo na poslodavce da ovu mjeru ne koriste ne koriste na neki drugi način. Dakle, uz pretpostavku jednakog bruta, dakle od 367 333 radnika, na njih 248 373 bi se ova mjera odnosila, to su podaci iz jedinstvenog obrasca, naravno većina toga se odnosi na dohodak od nesamostalnog rada ali vi sami znate da postoji neki drugi oblici samog dohotka. Povrh toga, prijedlog je i da se poveća osnovni osobni odbitak u cijelom sustavu, sa 3800 na 4000 kuna. Ja ću vas ovdje podsjetiti da na ovaj način s početka porezne reforme i evo sada u njegovoj na neki način, zaokruženoj prili, podigli smo osnovni osobni odbitak sa 2600 a evo sada na 4000 kuna. Efekt te mjere je negdje oko 500 milijuna kuna, neki dan sam vam pojasnio i pojasnit ćemo i danas još pobliže, u Zakonu o izvršavanju državnog proračuna za iduću godinu, točno je precizirano tih 507 milijuna kuna koliko za koju županiju, grad ili općinu prema našim izračunima i moram opet napomenuti prema statičko principu dakle, ne uzima se u obzir eventualni rast plaća i zaposlenosti iduće godine, prema tom principu ćemo između ostaloga vraćati izravno gradovima, općinama i županijama, ponovit ću opet, 15.1. za prvo tromjesečje, 15.4. za drugo, 15.7. za treće i 15.10. za četvrto. Dakle na neki način pro futuro ajmo reći za svako od tromjesečja. Što se tiče proširenja obuhvata primitaka, ja vas ovdje moram samo kratko podsjetiti, vi to dobro znate, ali jedna od stvari koja ne ide u Hrvatski sabor ali ja koristim priliku, naravno svaki puta kada imam mogućnost da i o toj mjeri prozborim a to je onaj obuhvat tzv. neoporezivih primitaka koji su u djelokrugu pravilnika o porezu na dohodak, u ingerenciji ministra financija ali naravno to vrlo jasno i otvoreno i transparentno dijelimo s hrvatskom javnosti, svaki puta i ide pravilnik na na postupak javnog savjetovanja, već dobro znana mjera 2018. g., proširenje neoporezivih primitaka za nešto što smo nazvali nagrade, bonusi, što god, dodatnih 5000 kuna koje poslodavci su u mogućnost isplatiti zaposlenicima bez da im to stvara nekakvu poreznu obvezu. Samo u toj prvoj godini, samo u mjesecu prosincu prošle godine milijarda 255 miliona kuna isplaćeno za 470, gotovo 474 tisuće radnika. Ta mjera vrijedi i dalje i ove godine, do današnjeg dana dodatnih milijardu 276 miliona isplaćeno. Od 1.9. ove godine na snagu je stupio i pravilnik koji omogućuje isplate za prehranu, 5.000 kuna je ovoga bez ikakve pretjerane dodatne kontrole, a za određeni limit od 12.000 kuna godišnje uz tzv. vjerodostojnu dokumentaciju, ugovor sa restoranom ovim ili onim itd., podnošenje računa i sl. Jednako tako troškovi smještaja čime smo izjednačili sezonce i nesezonce, kolokvijalno ih nazivam tako za ovom govornicom, nemojte zamjeriti. Dakle, ta mjera također uz predočenje vjerodostojne dokumentacije na snazi. Slično je i za vrtiće ukoliko poslodavac plaća vrtiće svojim zaposlenicima već od 1.9. ima mogućnost tu kategoriju staviti pod neoporezive primitke. Sa ovim prijedlogom, zato što zakonski moramo nešto promijeniti da bismo ponovo korigirali pravilnik, dakle proširuje se obuhvat primitaka, primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja prikupljenih u humanitarnim akcijama i javno oglašenim akcijama koje imaju opće korisnu svrhu. Ovdje se radi o preciziranju norme. Do sada smo mi imali u zakonu pecizirano kad se radi recimo o liječenju, troškovi liječenja, smještaja, prijevoza i sl. Bilo je u vrlo recentnoj našoj prošlosti nekoliko citata iz tog zakona gdje smo uvidjeli da smo dobru stvar napravili u onim prvim poreznim izmjenama da smo to na neki način uobličili i nadopunili recimo konkretno sa troškovima prijevoza. prijevoza. U ovom slučaju sada se samo precizira norma i za sve ostale ovoga funkcije. Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja do propisanog iznosa, naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja do propisanog iznosa te uplate premija dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svog radnika do propisanog iznosa. Ove također postoje neoporezivi primici s tim da za učenike spomenute za vrijeme njihovog praktičnog rada i naukovanja te isto tako za vrijeme dualnog obrazovanja izjednačavamo tretman sa stipendijama. Vi znate da smo u zadnjem krugu proširili odnosno stavili mogućnost da stipendije neovisno o njihovoj visini ne ulaze u onaj cenzus kada vi kao roditelj imate svoje dijete kao uzdržavanog člana. E, to sada izjednačujemo, dakle da se ne nagrađuje samo izvrsnost u smislu stipendije, nego da se nagrađuje i rad u smislu, evo, ovom konkretnom slučaju, naukovanja odnosno praktičnog rada. Izjednačavanje poreznog tretmana otpisa pojedinih tražbina obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti s otpisima kod obveznika poreza na dobit te također s ciljem postizanja administrativnog rasterećenja, jako važna mjera poglavito za one poslodavce koji imaju već spomenuti tretman neoporezivih primitaka u značajnom broju na svojim zaposlenicima, a to je, za isplate neoporezivih primitaka, od 1. siječnja 2020. g. neće se tražiti od poreznog obveznika, bilo da govorimo o poslodavcu koji to uplaćuje i ispunjava, bilo da govorimo o zaposleniku da ispunjavaju i šalju te razno razne vrste izjava, čisto administriranje i papirologija u smislu toga, ja sam primio toliko i toliko neoporezivih primitaka. Porezna uprava će prema propisu koji ćemo ovdje, koji stoji u zakonu, naravno, precizirano podzakonskom aktu, na upit poslodavca kojim se potvrđuje da taj zaposlenik radi kod njega dati informaciju koliko i da li je neoporezivih primitaka u tijeku te iste godine dobio eventualno od, recimo u konkretnom slučaju, prijašnjeg poslodavca. Dakle, nema papirologije, nema administriranja, imali smo primjer apel, između ostalog u javnom savjetovanju i jedne kompanije koja ima čak 600 sezonskih radnika, to znači praktički da svaki od njih mora ispuniti takvu jednu vrstu dokumenta, to će raditi Porezna uprava. Također, za obračun plaća bivšeg radnika omogućit će se uvid u one tzv. PK kartice, porezne kartice. Promjena je također i u smislu pripadnosti dohotka od iznajmljivanja. Sjećate se teme paušalnih iznajmljivača, puno puta smo u HS-u i ja mislim da se lako može provjeriti, dobar dio vas je to još u onom prvom krugu apelirao na nas da zamislimo, razmotrimo što smo i učinili i evo, sada dolazimo pred vas sa prijedlogom da se dohodak od iznajmljivanja, onaj paušalni pripisuje prema mjestu same te, recimo, nekretnine koja se iznajmljuje, a ne kao što je princip kompletnog poreza na dohodak, prema prebivalištu poreznog obveznika, dakle onoga stjecatelja. Mi zapravo govorimo o ukupnom poreznom sustavu od 27% onih koji ostvaruju dohodak od iznajmljivanja, odnosno da ta nekretnina nije u samom tom mjestu, odnosno postoji razlika između prebivalište nekretnine i samog poreznog obveznika. Na ovaj način preciziramo, s tim da naravno raspodjela ide prema istom onom ključu koji je dobro znan u sustavu, odnosno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. u javnom savjetovanju jedna od češćih komentara, kao i prije samog javnog savjetovanja je bila da se nešto učini po preciziranju tzv. obilježja nesamostalnog rada i da se zaštite određeni poslodavci koji su pod pritiskom tzv. nelojalne konkurencije. Kroz porez na dohodak, Zakon o porezu na dohodak i kroz opći Porezni zakon se preciziraju jasnije odredbe prema kojima se radi razlikovnost između onoga što ima obilježje nesamostalnog rada, odnosno ono što nema. Dakle, ovdje u zakonu dajemo načelni dio, da tu to kontrola ponašanja, da je to financijska kontrola i odnos među strankama, a u samom Pravilniku o poreznu na dohodak, to će bit detaljnije propisano. Opći porezni zakon, odmah se vezuje na ovu mjeru, širenje odredbi dakle o prividnim pravnim poslovima u dijelu korištenja poreznih pogodnosti s ciljem i svrhom za koju nisu namijenjene, dakle princip ili načelo, nisam pravnik, ali evo, nešto sam i ja dodatno naučio, suština iznad forme. Dakle, kao što je i praksa koju između ostalog i OECD zagovara i kao što je praksa i u brojnim zemljama članicama EU i općenito u regulativi koja propisuje porezne zakone, ovdje ju dodatno opet ponavljam sa jednom isključivom namjerom, koju sam maloprije spomenuo, zaštita pravih poslodavaca, od eventualne nelojalne konkurenciju kojoj su Dakle, ništa drugo van toga i nikakvo ograničavanje ili bilo kakva druga interpretacija toga. Mi cijelo vrijeme otkad smo predložili i širenje praga za ulazak u sustav PDV-a, cijelo vrijeme kada smo napravili čitav niz pogodnosti za paušalno oporezivanje, radimo jednu vrstu, hajmo reći tako i kampanje, da pozivamo porezne obveznike da uzmu u obzir blagodati koji im sustav paušalnog oporezivanja nudi. Dakle, s naše strane, vrlo je jasan apel prema paušalnom načinu oporezivanja, svjesni brojnih određenih nesavršenosti te mjere, ali isto tako, uzevši u obzir cjelokupni porezni sustav. Međutim, ovdje govorimo o mogućnosti koja je bila vidljiva da se taj dio u određenim segmentima i, neću reći, samo zloupotrebljavao nego ipak koristio u namjene koje nisu originalno bile predviđene. Što se tiče fiskalizacije, od 1. siječnja to već znamo, dakle fiskalizacija automata ide, to je ono što je već izglasano, od 1. siječnja također je i uvođenje tzv. QR koda, lakša i brža provjera izdanog računa u poreznoj upravi. E sada, ono što stupa na snagu također ako izglasa se ovi zakonu sa početkom iduće godine je se odnosi na tzv. ponude, narudžbe i sl. razno razne vrste papira koje dobijete na stol, u recimo, ugostiteljskom objektu ili u nekom drugom, nije samo vezano za ugostiteljstvo koje se izdaju prije računa. obavještavanja poslovnicama samo onih obveznika koji izdaju takve dokumente, provedba fiskalizacije pratećih dokumenata, dakle uz dodjelu onoga JIR broja te obveza fiskalizacije pratećih dokumenata ne isključuje obvezu fiskalizacije računa. Dakle, ponuda stola koja vam eventualno dođe, prema ovome, od sada trebala biti fiskalizirani dokument, međutim, ne isključuje i obvezu fiskaliziranja pravog računa. Također, definiranje programskog rješenja koje je u skladu s provedbom fiskalizacije. Što se tiče posebnog poreza na motorna vozila je administrativna, administrativnu suradnju, dakle kod posebnog poreza na motorna vozila mijenjamo odredbu kojom su propisana oslobođenja od plaćanja upravne pristojbe na stjecanje radnih i motornih vozila, posjetit ću vas, to je bila jedna od mjera koja je značila i administrativno rasterećenje da ne morate više na 3 odnosno na 4 adrese ići prilikom prijenosa automobila, motornog vozila, samo na jednu. vidjeli smo određene načine da se to iskoristi, opet ponavljam, na način koji nije originalno predviđen i sada vrlo jasno i detaljnije propisujemo kako bi između ostalog spriječili izbjegavanje plaćanja upravne pristojbe prijenosom između povezanih osoba, ta inače upravna pristojba, sjećate se i sami, praktički je prepolovljena u odnosu na tadašnje davanje ili namet koji je bio na snazi. Također ova administrativna suradnja na području poreza, to je manje-više u potpunosti usklađivanje sa europskim zakonodavstvom. Što se tiče trošarina i posebnih poreza, nastavljamo praksu koju smo započeli kod cestovnog prijevoza, što roba, što putnika, sada širimo sličan ili isti princip i na željeznički prijevoz, a to je mogućnost uz naravno adekvatnu dokumentaciju i obrazloženje, povrata dijela trošarina do minimalne što se tiče dizel goriva za željeznički prijevoz roba i putnika, a u slučaju trošarina za elektroničku energiju u željezničkom prometu u potpunosti oslobođenje, dakle sada praktički možemo reći da je cijeli sektor transporta, barem ovaj kopneni izjednačen i ne radi se razlika niti između putnika, niti između roba, a ne radi se razlika između cestovnog iliti željezničkom. Također, prijedlog je da se u Zakonu o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića, nema veze s kavom nego samo s bezalkoholnim pićima, tako se zakon zove, promijeni način, postojeći način oporezivanja koji je još od '94.g. koji kaže fiksni iznos na određenu litražu, konkretno 40,00 kn na 100 litara bezalkoholnog pića od '94. do dana današnjeg postoji, sada ćemo to odnosno predlažemo mijenjati da se zadrži jedan fiksni dio, ali uvede i jedan varijabilni dio koji će ovisiti o visini i postotku šećera u određenoj litraži bezalkoholnih pića, detalji toga će biti propisani kao što je slučaj i sa oporezivanjem duhana i duhanskih prerađevina, podzakonskim aktima, konkretno uredbama Vlade RH, naravno da ćemo uvijek uzimati u obzir element kao što je slučaj i kod duhana i duhanskih prerađevina, tako i kod ovoga, situaciju na tržištu, elastičnosti, sklonosti potrošača, ali i činjenicu da RH ima najdulju kopnenu granicu sa zemljama nečlanicama EU, dakle da ne bi bilo nesporazuma da smo taj element slučajno zanemarili, o svim detaljima naravno i vi kao i javnost će biti pravovremeno obaviještena, međutim opet ponavljam, ovdje se radi samo o promjeni principa i imamo i dijalog sa predstavnicima zainteresiranim proizvođačima praktički ove kategorije pića bezalkoholnih i između ostalih i oni su dali nekoliko vrijednih i važnih komentara. Sve skupa kad se ovo zbroji, efekt četvrtog kruga poreznog rasterećenja je 2 milijarde 300 do 2 milijarde 400 milijuna kuna, kada se tome pribroji sve ono što smo do tada napravili i zaokruži jedinstvena porezna reforma kroz četiri kruga poreznog rasterećenja, ne računajući neoporezive primitke jel netko može reći da tu u poreznom smislu nema uštede jel moguće da ne bi bili ni isplaćeni da nije bilo te mjere, ako ih stavimo sa strane, a vidite prema brojkama, govorimo o milijardama koje su isplaćene u ove 2.g., kada samo se fokusiramo na efekte poreznih izmjena u ova četiri kruga, mi govorimo o poreznom rasterećenju od 9 milijardi kuna, ponavljam još jedanput, statički prikaz odnosno statička procjena koja naravno kada se stavi u dinamičku kategoriju da svako porezno rasterećenje je sa sobom donijelo stimuliranje i poticaj investicijama, gospodarskoj aktivnosti, potrošnji, zapošljavanju, rastu plaća i sl., što je imalo pozitivan efekt na ukupno gospodarstvo, ali isto tako pozitivan povratni efekt na proračunsku stranu, poglavito prihodnu stranu proračuna, međutim kada sve skupa sada zbrojimo imamo jednu prezentaciju koju smo pripremili, ona je na web stranicama Ministarstva financija i Vlade RH, vjerujem da su mnogi od vas to već i pogledali, ali evo apeliram i na one koji nisu, kao i na hrvatsku javnost, dapače vrlo detaljno pogledaju, jel uz ove promjene koje sam sada predstavio u okviru četvrtog kruga, sublimirano i sažet je prikaz svih promjena do sada. Hvala vam lijepo. Izvolite kolega Petrov, povreda Poslovnika. **Petrov, Božo (MOST)** Poštovani predsjedniče, nisam zatražio povredu Poslovnika, htio sam se javiti za stanku, samo sam ovim dao znak, ako tražim stanku u ime Kluba MOST-a vezano za raspravu upravo o ovim temama koje su iznešene da bi se mogli konzultirati, ono što mogu reći nije pravedno ministre da ljudi koji imaju visoke plaće poput vas, a imaju mogućnost uređivati sustav, imaju zbog visokih plaća koristiti porezne olakšice za djecu, a oni koji imaju niske plaće, a 800 do 900 000 ih je u RH koji spajaju kraj s krajem nemaju te iste povlastice, a vi to možete omogućiti, vi to morate omogućiti, nije pravedno da ljudi koji su imućniji imaju veće plaće, zbog toga dobivaju još veće plaće, a ljudi koji su doslovno na granici siromaštva njima se ne da, jednostavno nije pravedno, danas imate 800 do 900 000 zaposlenih u RH i jako to dobro znate koji imaju toliko niske plaće da su oslobođeni od poreza, pa zar stvarno mislite ako se ljudima poveća plaća za 2 do 3.000,00 kn, a može se na način da napravite sustav pravednim, može se napraviti tako da se daju 2 do 3.000,00 kn novčanih naknada, fiksnih novčanih naknada za djecu svakoj obitelji i bit će pravedan sustav. U tom trenutku ljudi neće preživljavat, ljudima će se dati mogućnost da koliko toliko kvalitetno i pristojno žive u RH i neće imati razlog za odselit se iz Hrvatske, samo u zadnjih 6-7 godina mi izgubili pola miliona ljudi i ljudi ne odlaze iz Hrvatske jer je ne vole, ljudi odlaze je ne mogu preživjet, a vi imate dužnost da učinite sustav pravednim. Omogućite ljudima da pristojno žive. (HDZ)** Stanka će biti odobrena. Javlja li se još netko za stanku, ako ne nastavljamo u 11 sati i 10 minuta. Imamo 18 replika. Prvi je kolega Maras.

Kolegice i kolege, evo stanka je istekla pa ćemo nastaviti s radom. Imamo priličan niz replika na izlaganje ministra Marića. Prva replika je poštovanog zastupnika Gordana Marasa. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege mene zanima jedno jednostavno pitanje i prvo ću debatirati sa tezom da se nešto građanima vraća, daje itd. što HDZ i ministar Marić dosta često govore. Znači moramo biti jasni da će u 2020. od građana biti naplaćeno 5 i pol milijardi kuna više poreza. Znači nemojmo govoriti o tome da se nešto vraća ukoliko u slijedećoj godini imamo 5 i pol milijardi kuna više poreza naplaćenih od građana i tvrtki. Sa druge strane nije nam jasno i nije mi jasno zbog čega gospodine ministre ne idemo u povećavanje osobnog odbitka značajnije koji bi omogućio da veći broj ljudi obuhvatimo sa većim povećanjem plaće i druga stvar tri godine ste gurali u turizmu na 25%. Jel ta mjera bila promašena, šta mislite sada o tome? Zbog čega to vraćate? Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog ministra Marića. **Marić, Zdravko** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa evo što se tiče ja vjerujem da ćemo možda i najveći dio ovih replika fokusirat upravo na to koliko je porezno opterećenje, jel veće ili manje. Dakle, pogledajmo svako od nas ponaosob kao poreznog obveznika 2016. i danas. Koliko plaćamo poreza na dohodak, koliko plaćamo poreza na dodanu vrijednost kao tvrtke, koliko plaćamo individualno poreza na dobit? Dakle, porezno rasteretili smo građane i poduzetnike. Efekti tog rasterećenja imaju pozitivnu stranu na gospodarstvu kao što sam maloprije rekao, na investicije, poticanje zapošljavanja, potrošnju i sl., pa između ostalog imaju i pozitivni povratni efekt na sam proračun i ti se prihodi skupe. Ja ću vas opet podsjetiti, prva godina smanjujemo porez na dobit za sve sa 20 na 18, za male i srednje na 12. Te prve godine imamo gotovo 15% više prihoda od poreza na dobit u državnom proračunu. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Prije nego što nastavimo pozdravimo na galeriji učenike Osnovne škole Antuna Mihanovića iz Slavonskog Broda.

i znamo kad je uveden 2013. itd., međutim ima jedna stvar što on ima obilježje imovinskog poreza, a pošto mi u Hrvatskoj nemamo još porez na imovinu bila bi logika onda da taj porez ima i svoju namjenu. Očito taj porez služi isključivo za potrošnju, naravno temeljem raspodjele županijskih proračuna, pa moj prijedlog će ići iako nije predmet izmjena i dopuna taj dio članka, da se on prenamijeni ili da se taj porez bude namjenski isto kao što i od registracije vozila naknada za ceste da ide ŽUC-evima ili da se rasporedi jedan dio toga poreza na županijske uprave za ceste, a jedan dio poreza na lokalnu samoupravu. Više o tome ću u svojoj raspravi. Odgovor poštovanog ministra Marića. opću konstataciju, sjećate se i sami još od onog prvog dana kada smo otvorili, a u Hrvatskom saboru vrlo često rasprava se tiče i odnosi na proračune lokalnih jedinica, dakle ne samo županija nego gradova i općina, vrlo često spominjemo o tome da li nešto ulazi ili ne ulazi u one omjere, omjere, poglavito za masu plaća, da li ima specifičnu namjenu ili se tretira opći izvor primitaka, dakle u pravilu naša ideja je bila od početka poreznim izmjenama i poreznom reformom snažiti i dodatno osnaživati proračun jedinica lokalne i područne samouprave. Njima dati na raspolaganje tu pojačanu fiskalnu snagu kako bi oni na jedan adekvatan način mogli to usmjeravati, bilo da govorimo o investicijskim i sličnim projektima iz vlastitih sredstava, bilo sufinanciranim europskim sredstvima. Hvala. Slijedeća je replika poštovanog zastupnika Branka Bačića. Pak sam se malo, nije doduše ni veliki trud, ali sam pogledao što to znači na prosječnoj plaći za mladu osobu koja se zaposli u 20-toj godini i uz ova oslobađanja do svoje 30-te godine. To je nam, za prosječnu plaću na mjesečnoj razini 664 kune, na godišnjoj 8.000 kuna, za prvih 5 godina je to 40.000 kuna i još 20.000 kuna za drugih 5 godina, dakle ukupno 60.000 kuna će temeljem ove porezne reforme mlada osoba koja se zaposli u 20-toj godini biti oslobođena u idućih 10 godina. To je sjajna demografska mjera. Kad se ona poveže sa drugim mjerama, drugih resora koje se odnosi na demografiju govori o tome koliko je Vlada primjerice samo u ovoj godini radila na demografskoj obnovi Hrvatske. Zato evo pozdravljam upravo ovu mjeru koja se odnosi na mladi osobe u Hrvatskoj. Odgovor poštovanog ministra Marića. dakle svjesni činjenice da porezni sustav ne može riješiti sve naše izazove i probleme, a demografija i poglavito problematika ili izazovi s kojima se susrećemo na području demografije, poglavito za mlade odnosno kada govorimo o segmentu mladih sugrađana kamo sreće jel, da ju možemo samo isključivo rješavati poreznim sustavom, međutim opet s druge strane i porezni sustav mora dat neki svoj poticaj. Mi smo predložili jednu mjeru koja kada ju gledate izdvojeno samo isključivo iz nekakve porezne perspektive netko će reći, porezni stručnjak, neutralni porezni stručnjak i ja ću to potvrditi, da takva mjera u poreznom smislu nije savršena ima svoje anomalije, ali smo svjesni tih svih nesavršenosti i svjesno dolazimo pred vas sa ovakvim prijedlog da se da jedna jasna poruka i demografske, ali i socijalne i gospodarske naravi ove mjere. Hvala lijepo.

Dajem stanku od 10 minuta da straža može udaljiti zastupnika koji je to najavio prethodno taj show najavio prethodno da ga uklonite.